Forseti hyggst, eftir að hafa rætt það við þingflokksformenn, gera þá breytingu á dagskrá þessa fundar að taka fyrst fyrir atkvæðagreiðslu í 3. dagskrármálinu, Stefna um stuðning Íslands við Úkraínu 2023–2028. Verður nú kallað til atkvæðagreiðslu um það mál en að þeirri atkvæðagreiðslu lokinni verður tekið til við óundirbúnar fyrirspurnir.

Ísland hyggst veita Úkraínu á næstu fimm árum og finnst til fyrirmyndar að það liggi fyrir. Þá styðjum við einnig mannúðaraðstoð og alla þá aðstoð sem hið friðsæla ríki Ísland getur veitt Úkraínu. Við viljum hins vegar gera athugasemd við þá þinglegu meðferð sem þetta mál hefur hlotið. Þetta er stjórnartillaga og hún var ekki send út til umsagnar. Við höfum gert athugasemdir við þessa málsmeðferð enda er það ekki svo að þó að ein ákveðin nefnd þingsins sé sammála um ágæti einhvers máls þýði það að þjóðin eigi ekki að hafa rödd gagnvart málinu. Eru þessi vinnubrögð utanríkismálanefndar því ekki til fyrirmyndar.

Virðulegi forseti. Það er ánægjulegt að við séum komin hér saman í dag til að greiða atkvæði um þetta gríðarlega mikilvæga mál mál sem fékk bara fyrirtaks þinglega meðferð og leiðinlegt að sjá fulltrúa þingflokks Pírata gagnrýna hér m.a. aðkomu eigin hv. þingmanns í nefndinni sem skrifar sérstaklega undir umrædda meðferð utanríkismálanefndar. En gott og vel. Þetta er mál sem styður við sjálfstæði sjálfsákvörðunarrétt og öryggi í Úkraínu og um leið stöndum við vörð um öryggi Íslands, alþjóðakerfi og alþjóðalög eins og og allar okkar nánustu vinaþjóðir. Ég vona að það verði hér áfram þverpólitískur og öflugur stuðningur sem muni endurspeglast í atkvæðagreiðslunni. Ég mun segja já; já við friði í Úkraínu, já við friði í okkar heimshluta.

Við eigum auðvelt með að skilja stöðu þeirra. Það er ekkert langt síðan við endurheimtum okkar sjálfstæði, Ísland sem fullvalda þjóð, og við skiljum hvað það þýðir að vera fullvalda og hvaða máli það skiptir að hafa eigin menningu, sögu og þjóðarvitund.

þar sem ég get ekki stutt aðkomu Íslands að beinum kaupum á hergögnum. Undir þeim lið eru hins vegar mikilvæg atriði sem lúta að vörnum Úkraínu gegn árásum, sprengjuleitarþjálfun, alls kyns aðrar varnir, netöryggi og varnir gegn netárásum og annað slíkt, sem ég styð heils hugar. Þetta er gott mál þegar á heildina er litið og ég mun styðja það

styðjum alþjóðakerfið og alþjóðalög með því að styðja þessa ályktun og markmið stefnunnar er líka mál sem við eigum öll að standa saman um að styðja; sjálfstæði, fullveldi, friðhelgi landamæra, öryggi borgara, mannúðaraðstoð, uppbyggingarstarf í Úkraínu. Ég styð sérstaklega stuðning við varnarbaráttu Úkraínu til að tryggja öryggi borgara og mikilvægra innviða, líkt og segir í 3. tölulið. Forseti. Hér er um mikilvæga ályktun að ræða þar sem við erum að tryggja stuðning við Úkraínu næstu árin. Það er mikilvægt að sá stuðningur sé á breiðum grundvelli. Við sem friðelskandi þjóð munum að sjálfsögðu reyna að einbeita okkur að mannúðarhlutanum og þeim hlutum sem ekki tengjast beinum stríðs- eða hergögnum þó svo að einhvern tíma komi það fyrir að við munum gera það. Það sem Ísland er að gera, sérstaklega það sem er verið að gera borgaralega í þessum stuðningi, er mjög mikilvægt. Þar getur Ísland lagt fram mikilvæga þekkingu og reynslu í að þjálfa fólk upp og ég ætla að vona að við höldum áfram að gera mikið af því.

Virðulegi forseti. Innrásarstríð Rússlands í Úkraínu er auðvitað algerlega yfirgengilegt og ég tel mikilvægt að styðja við úkraínskan almenning. Ég ætla þó að vera á gulu í þessari atkvæðagreiðslu, bæði um þennan lið sem snýr sérstaklega að vopnakaupum en líka aðra liði, vegna þess að mér finnst skorta hér á alla umræðu og tillögugerð um það að koma á varanlegu vopnahléi. Stríðsátök verða aldrei leyst öðruvísi en með vopnahlésviðræðum. Það gildir í Palestínu og það gildir líka í Úkraínu. Það er margt í þessari tillögu sem er mjög gott og mjög mikilvægt og Ísland og þessi afstaða hefur skipt máli. En mér finnst hins vegar ekki vera lagt af stað nægilega vel með það sem ég tel vera aðalatriðið. Það er að koma á vopnahléi, því að það er það sem skiptir almenning máli þegar upp er staðið. Virðulegur forseti. Eins og ég kom inn á hér áðan þá greiði ég ekki atkvæði með þessum hluta tillögunnar vegna þess að í greinargerð með tillögunni kemur fram að hann sé m.a. hugsaður til þess að borga í sjóði sem kaupa vopn fyrir Úkraínumenn og ég tel það ekki samræmast gildum utanríkisstefnu Íslands að standa svona að stuðningi við Úkraínu. Ég tel að okkar sérfræðiþekking og stuðningur eigi betur heima þegar kemur að borgaralegum stuðningi heldur en með beinum stuðningi við kaup á vopnum eða skotfærum. Síðan vildi ég bæta við hér, vegna þess að ég hef þetta tækifæri, að það hefði mátt styrkja þessa tillögu með því t.d. að lýsa yfir vilja til að stórefla þvingunaraðgerðir gagnvart einstaklingum sem eru að fremja mjög gróf mannréttindabrot gagnvart þeim sem standa gegn stríðinu í Rússlandi og í Belarús. Það hefði líka mátt lýsa yfir stuðningi við þá sem eru að standa gegn stríðinu í Rússlandi og Belarús og reyna þannig að stuðla að friði í Úkraínu.

Ísland á alþjóðavettvangi á sjálfstæði sitt og öryggi, stöðu sína sem fullvalda ríki undir því að alþjóðalög séu virt. berjast við, við erum að fást við ólöglegt innrásarstríð og það er eðlilegt að Ísland taki til varna með þeim tækjum sem við höfum, þó í samræmi við okkar gildi sem ég tel fjárveitingar til beinna hergagna ekki samræmast. Að því sögðu þá styð ég þessa

Virðulegur forseti. Ég styð þessa tillögu heils hugar og alla liði hennar. Að sjálfsögðu er Ísland friðelskandi þjóð. Það eru reyndar líka nánast allar okkar samstarfsþjóðir. Við viljum öll frið og helst af öllu vill Úkraína auðvitað fá að vera í friði þar sem landamæri þeirra, mannréttindi og frelsi er virt að vettugi af Rússum í dag. Það er mikilvægt að við samþykkjum þessa ályktun hér og það er mikilvægt að við íslenskir þingmenn notum rödd okkar á alþjóðavettvangi til að muna eftir því hvað Úkraína gengur í gegnum núna vegna þess að það má ekki gleymast.

Af þeim sökum tel ég rétt að við tökum það til alvarlegrar skoðunar í framhaldi af samþykkt þessarar tillögu, sem ég tel að verði mjög góður samhljómur um hér á þingi, að ræða hvernig við getum betur stutt við þær þúsundir ef ekki hundruð þúsunda innan Rússlands sem eru að berjast gegn þessu stríði. Ég tel að með því getum við eflt þau öfl sem standa gegn stríðinu og unnið gegn því að það haldi Fyrir liggur ályktun frá Evrópuráðsþinginu þess efnis með fjöldanum öllum af tillögum til stjórnvalda um hvernig þau geti stutt við t.d. Vladimír Kara-Murza sem var dæmdur í 25 ára fangelsi fyrir að hafa talað opinberlega gegn stríðinu og á líklega ekki eftir að hringir.) vegna veikinda og illrar meðferðar. Við getum gert meira til þess að styðja við þennan hóp og það mun vonandi líka stuðla að friði í Úkraínu. forseti. Hafandi sett fyrirvara við 3. lið þessarar ályktunar þá styð ég hana. Mig langar til að vekja athygli á ályktun Samtaka hernaðarandstæðinga þar sem þau benda á það að hér sé um að ræða kúvendingu á stefnu Íslands um að taka ekki beinan þátt í styrjöldum með fjármögnun á hernaðargögnum eða öðru. Ég vil hins vegar ítreka það sem kom fram hér áðan: Ísland á fullveldi sitt undir því að borin sé virðing fyrir alþjóðalögum og um það snýst að mínu mati stuðningur okkar við Úkraínu í því ólöglega innrásarstríði sem þau eru að eiga við. Ég er á þeirri skoðun að íslenska ríkisstjórnin þyrfti að vera mun háværari á alþjóðavettvangi í því að tala fyrir því að alþjóðalög séu virt og hefði viljað sjá það í þessari pontu og hefði sannarlega viljað sjá og fer fram á það að íslensk ríkisstjórn, í samræmi við okkar stefnu, okkar menningu, okkar gildi og okkar fullveldi,

Það liggur nokkuð ljóst fyrir að þrátt fyrir að vera í rauninni að kynna þetta frumvarp svona, myndi ég segja, löngu fyrir tímann, þá segir það meira en segja þarf ef maður vill vita eiginlega um hugarfarið sem liggur að baki. Hér eru nýgengnir kjarasamningar. Til þess að greiða loforð ríkisstjórnarinnar í þeim kjarasamningum þá kemur fram í fjármálaáætlun það skuli í rauninni mæta kostnaðinum með því að fresta þeim fjármunum sem átti að veita til þess að hækka lægstu launin, til að lyfta öryrkjum örlítið úr sárafátæktinni og pínulítið upp í kannski eitthvað sem væri nær því að vera fátækt.

skuldbundið sig til þess að gera þegar ríkið stígur inn í kjarasamningana. Ég velti fyrir mér hvort hæstv. ráðherra finnist öryrkjar

kjaraviðræður og loforð ríkisstjórnarinnar og það megi draga það að koma með hækkun á þeirra lágmarksframfærslu um heila 10 milljarða kr. Í öðru lagi: Heldur hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra að það muni lenda í hans höndum að standa við breytingarnar á þessu frumvarpi þegar loksins að því kemur eða er þetta hallærislegt kosningaloforð?

2025. Það tók síðan lengri tíma heldur en gert var ráð fyrir að vinna frumvarpið eins og stundum gerist og það var eindregið mat þeirra sem koma að því að þurfa að innleiða þessar breytingar, ekki síst Tryggingastofnunar, að það myndi ekki gefast nægur tími til að gera það fyrir 1. janúar á næsta ári og þyrftu þau þess vegna lengri tíma. Það er nú ástæðan fyrir því að gildistökunni var frestað eins og kemur fram í frumvarpinu sjálfu. Ég held að við eigum að fagna því að hér séu að koma 18 nýir milljarðar inn í kerfi almannatrygginga til örorkulífeyrisþega. Þeir koma aðeins seinna inn heldur en gert var ráð fyrir og þess vegna er sérkennilegt að segja að þar með sé verið að fjármagna kjarasamninga, með þessari frestun. En þeir koma vissulega seinna inn, það er alveg hárrétt, átta mánuðum seinna, og á meðan er ekki fjármagn, þetta aukna fjármagn, að fara inn í þennan málaflokk, á þessum átta mánuðum, en þeir koma svo sannarlega á ársgrundvelli þá frá og með 1. september 2025.

Hæstv. forseti. Ég þakka aftur hv. þingmanni fyrirspurnina. Ég tel ekki að öryrkjar séu of sælir af kjörum sínum, enda hef ég barist fyrir því að það hafi komið hækkanir til öryrkja á meðan ég hef setið í stóli félags- og vinnumarkaðsráðherra. Það hefur gerst í minni ráðherratíð og ég held að þær breytingar sem ég hef mælt fyrir á Alþingi og eru núna til umfjöllunar í hv. velferðarnefnd beri þess líka skýrt merki. Ég vonast innilega til þess að við munum hér á Alþingi geta sameinast um þær breytingar sem ég tel að verði mjög til góða og, líkt og hv. þingmaður réttilega nefndi, muni hjálpa til við að draga fólk sem er í sárri fátækt í þessum hópi a.m.k. eitthvað áfram í rétta átt. Svo er það auðvitað sameiginlegt hagsmunamál okkar allra hér inni sem viljum jafnari hag í landinu að við höldum áfram að bæta hag þessa viðkvæma hóps. Og ég veit að hv. þingmaður stendur með mér í þeirri baráttu.

Herra forseti. Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp þar sem lagt er til að laxeldisfyrirtæki, sem eru að mestu í eigu norskra auðkýfinga, fái varanlegan afnotarétt, varanlegan aðgang að fjörðum Íslands, að gefin verði út ótímabundin rekstrarleyfi til sjókvíaeldis og að þeim leyfum sem þegar hafa verið gefin út með tímabundnum hætti verði úthlutað varanlega til sömu aðila endurgjaldslaust sem geta svo veðsett þau og framselt. Hér erum við að tala um frumvarp sem farið hefur um hendur þriggja ráðherra Vinstri grænna; Svandísar Svavarsdóttur, Katrínar Jakobsdóttur, og svo núverandi hæstv. ráðherra Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur sem flutti málið hér í þingsal í síðustu viku og hefur talað eindregið fyrir því að leyfin verði gefin út með þessum hætti, án tímabindingar. Er hæstv. ráðherra og formaður Vinstri grænna, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, sammála þessari nálgun? Er hann hlynntur því að fyrirtækjum séu veitt varanleg yfirráð yfir sameiginlegum auðlindum okkar Íslendinga? Hvers vegna kemur málið inn á Alþingi í þessari mynd? Er þetta sérstakt áherslumál hjá hans flokki?

Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Í fyrsta lagi vil ég segja það að sjókvíaeldi hefur auðvitað vaxið allt of hratt hér við land án þess að lagarammi, án þess að eftirlit hafi fylgt með og ég vil bara byrja á því að undirstrika mikilvægi þess að koma böndum á sjókvíaeldi í landinu og um það held ég að við séum mörg sammála hér inni. Lögin í dag eru alls ekki nógu góð og þeim verður að breyta. Að þessu hefur verið unnið á undanförnum misserum, einmitt undir stjórn ráðherra VG, og ég vil meina að í því frumvarpi sem hér hefur verið lagt fram séu mörg framfaraskref tekin, t.d. að við erum að lögfesta friðunarsvæði gegn sjókvíaeldi, t.d. að við erum að koma á sérstökum smitvarnarsvæðum, að það verði hægt að beita sektum vegna stroks og margt fleira.

og kom það fram í viðtali við hana núna fyrir helgina. Hvers vegna kemur frumvarpið svona fram? Minn skilningur er sá að matvælaráðuneytið hafi við smíði frumvarpsins tekið fyrir sjónarmið um bæði tímabundin og ótímabundin leyfi. Það hafi komið til ítarlegrar skoðunar og sérstaklega í samhengi við möguleikann á því að geta beitt sem ströngustum viðurlögum við brotum á lögunum, þ.m.t. leyfissviptingu, og það sé auðveldara ef um ótímabundið leyfi er að ræða. Þetta er lögfræði og ráðuneytið ákvað að fara eftir þessum ráðleggingum en ég skil og deili áhyggjum hv. þingmanns og margra annarra þingmanna hér inni og hef verið fylgjandi því að við séum með tímabundið leyfi. Ég held því að það sé mjög mikilvægt að við skoðum það vandlega með það að markmiði að geta þá tryggt sömu umhverfiskröfur með tímabundnu leyfi (Forseti hringir.) eins og talið er að sé hægt að gera með ótímabundnu.

að ótímabundin leyfi séu einhvers konar forsenda þess að með góðu móti sé hægt að beita viðurlögum, að það sé með einhverjum hætti íþyngjandi í sjálfu sér, eins og reyndar hæstv. matvælaráðherra komst að orði í fjölmiðlum núna fyrir helgi, að veita leyfi með tímabundnum hætti þegar við erum að tala um sameiginlegar auðlindir þjóðarinnar. Raunar tíðkast það bara almennt þegar kemur að auðlindanýtingu að ráðstöfunarréttur sé tímabundinn. Þannig eiga hlutirnir að vera. En ég fagna þessum viðsnúningi sem hér kemur fram af hálfu hæstv. ráðherra, að hann sé

sem mælti með því að þessi leið yrði farin og í því skyni að geta verið með strangari viðurlög. Við getum ekki bara spólað yfir þann þátt. Ég er hins vegar alveg sammála því að ég held að þarna takist á lögfræðin og réttlætiskennd fólksins í landinu og ekki síst einfaldlega orðið ótímabundið versus orðið tímabundið, að þarna er mjög mikill munur á. Það má samt benda á það að í Færeyjum er þetta tímabundið til 12 ára, en hér á Íslandi til 16 ára. Þessi leyfi hafa alltaf verið endurnýjuð meðan þau eru ótímabundin í Noregi. En eins og ég segi þá er þetta eitthvað sem ég tel að hv. atvinnuveganefnd eigi að skoða með það að markmiði að setja

Forseti. Með leyfi forseta: „… ég hef ekki þurft að brjóta af mér í heilt ár. Ég hef ekki þurft þess. Hef ekki einu sinni þurft að hugsa um það […] Ég hef getað kúplað mig algjörlega út úr undirheimunum.“

þar sem hann hafði tekið upp á arma sína tiltekið skaðaminnkunarúrræði sem fólst í því að skrifa upp á lyf fyrir fólk með fíknivanda, ávísanir sem ekki voru taldar samræmast gildandi lögum og reglum. Verkefnisstjóri skaðaminnkunar á Landspítalanum sagði áður en sú ákvörðun kom til framkvæmdar að ákvörðun sem þessi myndi hafa hræðilegar afleiðingar fyrir viðkvæman hóp fólks og velti því upp hvort ákvörðunin hefði verið hugsuð til enda. Í ræðu þann 5. febrúar síðastliðinn sagði sú er hér stendur orðrétt, með leyfi forseta: „Athafnir læknisins verða að sjálfsögðu raktar til þess að skortur hefur verið á skaðaminnkandi úrræðum fyrir fólk með fíknivanda hér á landi. Því er mikið ábyrgðarleysi fólgið í því að kippa úr sambandi úrræði sem eðlilega eru deildar meiningar um án þess að tryggja að eitthvað taki við fyrir þá einstaklinga sem í hlut

Til viðbótar við skýrt og ítrekað ákall úr samfélaginu, frá heilbrigðisstarfsfólki og fólki í vanda sem þó sjaldan fær almennilega áheyrn, höfum við þingmenn Pírata lagt fram frumvarp eftir frumvarp, haldið hér ræðu eftir ræðu til að reyna að opna augu ríkisstjórnarinnar fyrir veruleikanum, þeirri neyð sem hópur fólks er í hér á landi. Aðspurður hefur hæstv. ráðherra vísað til starfshóps á hans vegum sem ætlað var að skila drögum að stefnu og aðgerðaáætlun til ráðherra eigi síðar en 15. mars síðastliðinn.

alveg föstum fótum á því að það hefðum við þurft að gera fyrr og vinna markvisst að skaðaminnkun. Hv. þingmaður setur þetta í samhengi við

Ég hef nú ekki sérstakar tölur yfir það hvort einhverjum ránum hafi fjölgað undanfarið en þetta atvik átti sér stað og þar var verið að sækjast eftir lyfjum, að mér skilst. Það hafa engin úrræði í sjálfu sér verið stöðvuð og við vitum alveg af skaðaminnkandi úrræðum eins og Frú Ragnheiði VOR-teymi Reykjavíkurborgar, þó að einn læknir hafi verið sviptur starfsleyfi og það er erfitt að draga of víðtækar ályktanir af því. Það var reynt að grípa inn í og greina þann hóp sem hafði notið

Forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið þó að hann hafi svo sem ekki svarað spurningu minni um hvers vegna hafi ekki verið gripið til einhverra úrræða áður en þessi staða kom upp sem búið var að vara við. Í mörg ár hefur ríkt samhljómur í samfélaginu um afglæpavæðingu og mikilvægi skaðaminnkunar. Núverandi löggjöf hefur beinar afleiðingar og hér eru þær: Fólk grípur til örþrifaráða, líkt og varað var við mánuðum saman og árum saman. Heilbrigðisstarfsfólk hefur kallað eftir aðgerðum og bent á skaðaminnkunarúrræði sem tíðkast í löndum sem við berum okkur saman við. Vitað er að minni hluti skilar sér í þau úrræði sem fyrir hendi eru hér á landi og hefur verið bent á það. Hugmyndafræði skaðaminnkunar krefst þess að við horfumst í augu við þann veruleika að fólk notar vímuefni og að við setjum lög og reglur í samræmi við rétt fólks til heilbrigðisþjónustu óháð því.

sem fór hér vel yfir hugmyndafræði skaðaminnkunar og ég ætla ekki að hafa það eftir. Við deilum alveg þeirri skoðun að við þurfum að gera meira á þessu sviði. Ég vil meina að við höfum þegar brugðist við með frekari úrræðum.

við höfum verið að ná samningum við SÁÁ og LSH tekur jafnframt við fjölmörgum í viðhaldsmeðferð. Frú Ragnheiður sinnir sínum skjólstæðingum og við erum að vinna að

Herra forseti. Ég fékk það staðfest núna áðan að SÁÁ lokar meðferðarstöðinni Vík í sumar vegna fjárskorts og göngudeildinni líka. Enn og aftur þarf að loka í sex vikur. Fólk sem leitar sér aðstoðar á Vogi í sumar fær sem sagt ekki neina samfellu í sinni meðferð. Eftir tíu daga á Vogi tekur ekkert við, hvorki göngudeild né Vík, fyrr en eftir dúk og disk. Í dag eru 700 manns á biðlista hjá SÁÁ og um 100 manns á biðlista hjá Krýsuvík. Sumarlokun í sex vikur bætir enn á þann vanda. Þetta er ekkert annað en skeytingarleysi gagnvart mjög veiku fólki og ég ætla að leyfa mér að nota þetta orð, skeytingarleysi, vegna þess að ég spurði hæstv. heilbrigðisráðherra í haust, skömmu eftir sumarlokun, hvort hann gæti ekki tryggt að þetta myndi ekki gerast aftur. Mér fannst hæstv. ráðherra svara þessu nokkuð afgerandi, með leyfi forseta: „Jú, við eigum alveg að geta haldið meðferðarstöðinni Vík opinni vegna þess að staðreyndin er sú að þetta myndi kosta innan við 1% af ríkisframlagi. Það á ekki að standa í neinum. Ég er bara að segja að ég er alltaf tilbúinn til samtals og hef spurt af hverju og hvað þurfi til að halda þessu gangandi.“ Þrátt fyrir þessi orð þá verður aftur lokað. Þetta gerist þrátt fyrir að við séum með nýja skýrslu frá Ríkisendurskoðun sem er ekkert annað en samfelldur áfellisdómur yfir þessari ríkisstjórn og ríkisstjórnum sem á undan komu í þessum málaflokki. Ég veit að það er búið að skipa starfshóp, sem er mjög gott, en það þarf að reka kerfið og það þarf að þjónusta fólk á meðan starfshópar vinna. Fólk veikist þótt hópar séu að störfum. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvernig standi á því að okkar veikasta fólk horfir nú enn og aftur fram á skerta þjónustu í sumar. Af hverju tryggði hæstv. ráðherra ekki að hægt væri að halda opnu eins og hann þó sagðist ætla að gera? Þetta er ofur einfaldlega banvænn sjúkdómur og hann fer ekki í sumarfrí. Hver er skýringin á þessu?

Ég verð bara að segja það hér að ég hef ekki fengið neina beina eða sérstaka tilkynningu um það að SÁÁ ætli sér að loka þessari starfsemi í sumar. Ég veit það bara vegna þess að í fyrrasumar spurði ég að því hvað það myndi kosta að manna þetta og halda þessu gangandi og það er ekki fjármagn sem á að standa í neinum. Ég er alltaf tilbúinn í það samtal ef við getum tekið höndum saman um það,

það standi til að loka í sumar en það hefur oft verið raunin. Ég reyndi að vera í tíma með það fyrir ári síðan og kanna hverju það sætti þegar ég sá það í fjölmiðlum. En ég get alveg tekið undir það með hv. þingmanni

Þetta er ofur einfaldlega svona: Það verður lokað í sumar og það er of seint að snúa því við, skilst mér, vegna þess að fólk gerir sínar ráðstafanir í tíma og það er voðalega erfitt að fara að bregðast við því í maí, eftir því sem mér skilst og fæ upplýsingar um hjá SÁÁ. Mér finnst þetta mjög dapurlegt. Mér finnst þetta eiginlega ramma inn það sem kemur fram í nýlegri skýrslu Ríkisendurskoðunar, og þá tengt ópíóíðafaraldrinum, að það skorti ákveðna heildarsýn, að þeir sem stýra málaflokknum sjái almennilega hvað er í gangi innan hans. Ég sætti mig heldur ekki við að verið sé að vísa í samtal SÁÁ við Sjúkratryggingar eða í starfshópa sem eru að störfum, einfaldlega vegna þess að við vitum að það eru ákveðin verkefni sem við þurfum að vinna í dag, algerlega óháð því hver verður niðurstaðan úr samtali við Sjúkratryggingar eða hver verður niðurstaða starfshóps. Það þarf að halda ákveðinni starfsemi gangandi þrátt fyrir að einhver vinna sé

Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka þetta mál hér upp. Við höfum rætt þetta áður og ég get ekki ítrekað það neitt frekar að ég er alltaf tilbúinn í það samtal að halda þessu úrræði gangandi og opnu og ef það er raunverulegur vilji til að gera það þá á það ekki að standa í neinum. Auðvitað ætti það að vera hluti af þeim samningum sem eiga sér stað, um 1,5 milljarðar kr.

að undirbúa það ekki frekar og taka samtalið upp til að tryggja samfellu í þessu úrræði, vegna þess að við erum öll sammála um að það væri æskilegt að veita þá þjónustu.

Samkvæmt samningnum ber okkur skylda til að tryggja vernd og stuðning gegn ofbeldi gagnvart konum og heimilisofbeldi með lagasetningu eða öðrum hætti. Við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að hlúa að þolendum ofbeldis sem hefur langvarandi og jafnvel eilíf áhrif, sama í hvaða formi það birtist. Mikilvægt starf hefur verið unnið hér á landi hvað varðar þjónustu við þolendur ofbeldis en eins og fram kom í umræðum um þennan málaflokk í kjölfar fyrirspurnar minnar til hæstv. ráðherra á 153. löggjafarþingi er enn verk að vinna. Skipaður var starfshópur sem falið var að skoða laga- og reglugerðarumhverfi þjónustu vegna ofbeldis og koma með tillögur um hvernig best megi tryggja þá þjónustu sem standa þarf bæði þolendum og gerendum ofbeldis til boða. Í fyrravor skilaði starfshópurinn skýrslu með tillögum. Í skýrslunni og tillögum hópsins kemur m.a. skýrlega fram nauðsyn þess að festa í löggjöf og reglugerðir ákvæði um vernd og stuðning við þolendur ofbeldis og úrræði fyrir gerendur til að koma í veg fyrir ofbeldi. Einnig kemur fram nauðsyn þess að félagasamtökum og öðrum aðilum sem veita lögbundna þjónustu til þolenda og gerenda ofbeldis verði tryggð langtímafjármögnun. Þess má geta að þolendamiðstöðvar sem hafa unnið þrekvirki í málaflokknum heyra undir þessa skilgreiningu. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra: Hvað er búið að gera og hvaða aðgerðir hefur verið ráðist í eftir skil starfshópsins? Hvað hyggst ráðherra framkvæma í þessum málaflokki fram að lokum núverandi kjörtímabils?

Líkt og hv. þingmaður greindi frá hér áðan í ræðustól kom út greining á þjónustumiðstöðvum fyrir þolendur ofbeldis árið 2023. Þessar miðstöðvar eru

greina frá því hvað er að gerast núna. Ég skipaði starfshóp á meðan á framangreindri greiningarvinnu ríkislögreglustjóra stóð, sem var falið að skoða laga- og reglugerðarumhverfi þjónustu vegna ofbeldis og koma þá með tillögur hvernig best mætti tryggja þessa þjónustu sem þarf, nota bene, að standa bæði þolendum og gerendum ofbeldis til boða og ekki síst með tilliti til Istanbúl-samningsins. Starfshópurinn skilaði skýrslu með 18 aðgerðum sem miða að því að tryggja þjónustu sem standa þarf bæði þolendum og gerendum ofbeldis til boða. Ég vil sérstaklega nefna þar breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, sem m.a. myndu gera ráð fyrir því að það hlutverk sveitarfélaga að veita þessa þjónustu væri lögfest, en líka breytingar á lögum um nálgunarbönn og brottvísanir svo að eitthvað sé nefnt. Þarna voru síðan fleiri tillögur sem ég get kannski fengið tækifæri til að koma inn á í síðara svari.

Það er algjört grundvallaratriði að við sofnum alls ekki á verðinum í þessum málaflokki. Það verður alltaf að gera meira og við eigum og megum alltaf stefna hærra í þessum málaflokki.

annaðhvort á fót nýrri stofnun eða fela t.d. Jafnréttisstofu eftirfylgd með stefnu stjórnvalda í ofbeldismálum — þetta eru veigamiklar tillögur sem þarna komu fram — og síðan um fjármögnun þessara félagasamtaka. Við vinnum eftir þeirri grófu tímalínu, erum kannski ekki búin að setja þetta nákvæmlega niður fyrir okkur, að geta komið fram með frumvarp á næsta löggjafarþingi sem fæli þá í sér breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. Við erum í samtali við forsætisráðuneytið um það sem snýr að því og ekki er komin endanleg niðurstaða í hvernig það gæti litið út.

var gert kleift að komast hjá því að skrá íbúðirnar sem atvinnuhúsnæði. Í þessu fólst auðvitað veruleg skattaívilnun sem ýtti svo undir þá þróun að íbúðir voru teknar úr umferð og nýttar undir ferðamenn frekar en til búsetu. Þegar ríkisstjórnin kynnti áform um að taka á stórfelldri skammtímaleigu með skattlagningu, eins og það var orðað í fréttum, þá gerði ég ráð fyrir að farið yrði í það að vinda ofan af áhrifum þessarar reglugerðar og tryggja að íbúðir á skammtímaleigumarkaði

en frekari aðgerða er þörf og ég vona að framhald verði á þessu máli sem allra fyrst.

Þetta frumvarp er sett fram í þeim tilgangi að koma Grindvíkingum til hjálpar, fjölga almennum íbúðum á markaði, íbúðum sem hingað til hafa verið nýttar í skammtímaleigu fyrir ferðamenn. Ég get ekki lagt nógu mikla áherslu á að þetta er tækifæri til að leiðrétta þessa bjöguðu samkeppni sem hefur skapast með reglugerðarsetningu 2018 og sem við, löggjafinn, getum lagað. það skortir hér alfarið pólitískan vilja til. Þangað til þetta frumvarp fær samþykki hér mun enn þá standa yfir útsala á rekstrarleyfunum.

Því er ætlað að koma í stað laga um launasjóð stórmeistara í skák annars vegar og laga um Skákskóla Íslands hins vegar. Stuðningur ríkisins við skákhreyfinguna á sér langa sögu en frá árinu 1957 hafa stórmeistarar í skák notið launa beint úr ríkissjóði. Núgildandi löggjöf um launasjóð stórmeistara í skák og um Skákskóla Íslands er að stofni til frá árinu 1990. Miklar breytingar hafa orðið á samfélaginu og löggjöf og brýnt að taka þessi lög til endurskoðunar. Með frumvarpi þessu er lagt til að í stað launasjóðs stórmeistara í skák verði settur á fót afrekssjóður í skák. Þar verði horft til einstakra verkefna og framgangs þeirra en í dag eru stórmeistarar í ráðningarsambandi beint við ríkið. Þá verði horft til þess möguleika að styrkja efnilegt skákfólk sem stefnir að alþjóðlegum árangri en hingað til hafa eingöngu þeir sem hlotið hafa nafnbótina stórmeistari fengið greiðslur úr ríkissjóði. Jafnframt verði rekstur Skákskóla Íslands og önnur fræðslumál í skák færð alfarið til framkvæmdar hjá Skáksambandi Íslands og grasrótarsamtökum í skák í stað þess að sérstök lög gildi um Skákskóla Íslands. Frumvarpið er unnið í góðu samráði við Skáksamband Íslands og skákhreyfinguna. Því er ætlað að nútímavæða löggjöf um skák og stuðning ríkisins við hana og styðja áfram við það markmið að þeir sem skara fram úr í skák hafi tækifæri til að helga sig skáklistinni standi hugur til þess og ná árangri á alþjóðavísu. Jafnframt er markmiðið að styðja við efnilegt fólk til að ná alþjóðlegum skákáföngum og að efla Skáksamband Íslands og grasrótarstarfsemi aðildarfélaga Skáksambandsins. Virðulegi forseti. Meginefni frumvarpsins er útfærsla á nýjum afrekssjóði í skák. Lagt er til að ábyrgð á starfrækslu sjóðsins verði hjá mennta- og barnamálaráðherra. Yfir sjóðnum verði stjórn sem skipuð verði tveimur fulltrúum frá Skáksambandi Íslands og einum fulltrúa sem tilnefndur er af mennta- og barnamálaráðuneytinu. Stjórnin mun sinna faglegum þáttum sem tengjast úthlutun úr sjóðnum, þar á meðal að móta stefnu sjóðsins og gera tillögur til ráðherra um úthlutun hverju sinni ásamt því að fylgja eftir verkefnum skákfólksins sem fær úthlutun úr sjóðnum. Lagt er til að styrkir úr sjóðnum verði almennt veittir einu sinni á ári til þriggja til tólf mánaða í senn til skilgreindra verkefna stórmeistara í skák og eftir atvikum efnilegs skákfólks sem stefnir að alþjóðlegum árangri. Gert er ráð fyrir að nánari útfærsla styrkveitingar úr afrekssjóði í skák verði í reglugerð. Gert er ráð fyrir að tími verði gefinn til að undirbúa nýtt fyrirkomulag og það taki gildi 1. febrúar 2025. Ekki er hægt að breyta núverandi fyrirkomulagi nema með því að rjúfa ráðningarsamband stórmeistara í skák og því er lagt til að störf þeirra sem fengið hafa laun á grundvelli laga um launasjóð stórmeistara í skák verði lögð niður. Í ljósi þess hversu fáir einstaklingar njóta nú launa úr sjóðnum þykir ekki annað rétt en að framangreindar breytingar verði gerðar í einu lagi. Hvað fjárhagsáhrif varðar er ekki gert ráð fyrir breytingum fyrir ríkissjóð enda verði sömu fjármunum varið til verkefnisins þótt þeim verði úthlutað eftir nýjum aðferðum.

nýta þá styrkleika sína. Ég vil að öðru leyti vísa til greinargerðar þeirrar er fylgir frumvarpinu en þar er ítarlega fjallað um og gerð grein fyrir efni þess. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og hv. allsherjar- og menntamálanefndar til frekari umfjöllunar.

Af hverju ekki alveg eins að setja sérlög um afrekssjóð fyrir bogfimi eða Catan þess vegna eða jafnvel ýmiss konar tölvuleiki því að það er

en það er óljóst nákvæmlega hver ákveður hvað er íþrótt og hvað er ekki íþrótt og það er eiginlega dálítið merkilegt ef maður pælir í því. Það hefur alveg verið rifrildi um það hvort skák sé íþrótt eða ekki.

borði? Kannski ættum við að hugsa þetta aðeins víðar og aðeins nútímalegar en að vera að setja sérlöggjöf um eina íþrótt umfram aðrar og

Virðulegi forseti. Já, það skal viðurkennast hér að þeim sem hér stendur, þegar hann kom að þessu máli, var ekki kunnugt um að það væru tvenn sérlög um skák á Íslandi, annars vegar um stórmeistaralaun og hins vegar um Skákskóla Íslands. Vissulega er það eitt af því sem kom til skoðunar og samtals, hvort skynsamlegt væri að fella bæði lögin út og þetta væri einfaldur samningur við skákhreyfinguna en niðurstaðan varð sú, m.a. á þessum sagnfræðilega og menningarlega grunni sem rakinn var hér, að skynsamlegt væri að halda áfram löggjöf utan um skákina. Það voru tvenn sérlög sem rætt var um, ef menn fletta í þingskjölum og öðru þá voru miklar ræður um þessi mál og mikill vilji á þeim tíma til þess að standa með þessum hætti að skákinni

íþróttalög og skák hefur ekki fallið þar undir. Við erum líka að endurskoða stuðninginn við íþróttastarfið og reiknum með því að geta kynnt afrakstur þeirrar vinnu á morgun fyrst. Í framhaldinu þurfum við síðan að setjast yfir lagabreytingar, umgjarðir og annað á íþróttalögum og öðru sem tengist stuðningi við afreksstarf í íþróttum almennt. Það sem hv. þingmaður bendir á varðandi

það eru sérlög eða sérskattaívilnanir eða ekki. Mér finnst það dálítið merkilegt þannig að ég held að við ættum að huga aðeins að því hvernig við getum gert þetta einhvern veginn á jafnræðisgrundvelli.

kannski ekki beint eitthvað sem kallar á bein svör en eins og ég sagði áðan þá erum við jafnframt að skoða umgjörðina í kringum annað afreksstarf, í kringum annað afreksíþróttastarf. Ég reikna með því að það muni kalla á endurskoðun íþróttalaga. Samhliða því

þannig að það er undir í annarri endurskoðun. En það sem þingmaðurinn bendir á hér að þetta hefði átt að tengjast samhliða þeirri endurskoðun — ég held að það sé vel hægt að endurskoða umgjörðina í kringum skákina sjálfstætt eins og við erum að leggja til hér við þingið. bendi aftur á að um skákina hafa gilt tvenn sérlög, annars vegar um stórmeistara og hins vegar um Skákskóla Íslands. Niðurstaðan varð sú að skynsamlegra — í staðinn fyrir að leggja þessi lög niður, og hefði verið hægt að gera einfaldan samning við skákhreyfinguna — væri að skapa umgjörðina utan um það áfram og það varð niðurstaðan eftir samtöl og samvinnu við skákhreyfinguna og forystu hennar. Þess vegna erum við komin hingað með þetta frumvarp sem ég vonast til að geti farið til nefndar. Síðan eru bara, eðlilega, vangaveltur um íþróttahreyfinguna almennt og rafíþróttir og það sem lýtur að þeim sem eru að þroskast og gerjast og kalla á endurskoðun lagaumgjarðar og annað því um líkt í framhaldinu.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um námsstyrki. Um er að ræða afmarkaðar breytingar sem snúa að einstaklingum sem hlotið hafa alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi hér á landi þannig að þeir geti átt rétt á námsstyrk samkvæmt lögum um námsstyrki, nr. 79/2003, ef þeir uppfylla skilyrði laganna að öðru leyti. Breytingarnar sem frumvarpið felur í sér eru liður í því að tryggja farsæla móttöku inngildingu þessa hóps í samfélagið en nú þegar hafa sveitarfélög vítt og breitt um landið undirritað samninga við ríkið um svokallaða samræmda móttöku flóttafólks sem felur m.a. í sér stuðning við að ná rótfestu hér á landi og aðstoð til virkrar þátttöku flóttafólks í samfélaginu. Eðli máls samkvæmt hafa því börn og ungmenni sem tilheyra hópi flóttafólks sest að víðs vegar um landið og munu gera það áfram í auknum mæli. Í sumum þessara sveitarfélaga eru staðhættir þannig að fjarlægðir milli lögheimilis, fjölskyldu og skóla eru umtalsverðar. Það er því afar mikilvægt að lögin séu skýr um það að þessi ákveðni hópur eigi einnig rétt á námsstyrk. Virðulegi forseti. Meginmarkmið frumvarpsins er að nemendur sem hlotið hafa alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða fái sama rétt til námsstyrkja og íslenskir ríkisborgarar og erlendir ríkisborgarar sem eiga rétt til slíks styrk samkvæmt samningum við önnur ríki. Þá eru einnig lagðar til minni háttar orðalagsbreytingar sem endurspegla breytingar sem urðu á lagaumhverfi námslána við setningu laga um Menntasjóð námsmanna, nr. 60/2020. Staðreyndin er sú að nemendum sem hlotið hafa alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða hefur verið synjað um námsstyrk þrátt fyrir að uppfylla önnur skilyrði fyrir styrkveitingu, svo sem varðandi fjarlægð frá lögheimili, fjölskyldu og skóla. Því ætlum við að breyta með þessu frumvarpi verði það að lögum hér á Alþingi. Markmið laga um námsstyrki er að jafna fjárhagslegan aðstöðumun nemenda í framhaldsskólum og háskólum að því leyti sem búseta veldur þeim misþungum fjárhagsbyrðum eða efnaleysi torveldar þeim nám. Í lögunum felst að nemendur sem ekki eiga rétt til láns eða styrks úr Menntasjóði námsmanna eða njóta hliðstæðrar fyrirgreiðslu og búa fjarri fjölskyldum vegna náms geti átt rétt á námsstyrk. Frumvarpið er í samræmi við þessi markmið og styður auk þess við fræðsluskyldu stjórnvalda gagnvart þessum hópi. Frumvarpið styður einnig við það að Ísland uppfylli alþjóðlegar skuldbindingar sínar í auknum mæli líkt og rétt barna og ungmenna til menntunar samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Virðulegi forseti. Þetta mál varðar hagsmuni barna, ungmenna og fjölskyldna þeirra þar sem frumvarpinu er ætlað að auka aðgengi að námsstyrkjum og þar með stuðla að bættu aðgengi að menntun og að aukinni inngildingu. Hvað varðar fjárhagsleg áhrif frumvarpsins eru þau minni háttar. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands er gert ráð fyrir að það fjölgi í hópi þeirra sem gætu átt rétt til námsstyrkjum um 20–30 einstaklinga en þó kunna þeir að verða fleiri þegar fram í sækir. Það er því alveg ljóst að með frumvarpinu felst bætt réttarstaða flóttafólks og jöfnun stöðu þess og annarra útlendinga þegar kemur að námsstyrkjum. Ég vil að öðru leyti vísa til greinargerðar þeirra sem fylgir með frumvarpinu en þar er ítarlega fjallað um gerð grein fyrir efni þess. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað

Virðulegi forseti. Ég kem upp til þess í fyrsta lagi að fagna þessu frumvarpi sem er mjög gott. Það Það er kominn tími til að við tökum þessa vinkla inn, enda er þetta 20 ára gamalt frumvarp og margt hefur breyst á þeim tíma í samfélaginu. Það eru svo sem líka tækifæri sem felast í því að taka þetta frumvarp enn frekar upp og horfa til annarra þátta, bara til þeirra þátta sem hafa breyst í

skilgreiningar laga og reglugerða utan þess að námið telst ekki til framhaldsskólastigs. Það er rétt og því er mikilvægt að lýðskólaforminu verði bætt inn í reglurnar sem styrkhæfu námi og þetta verði tekið til umfjöllunar. Þegar maður fer yfir þessa reglugerð

þá getur hann fengið styrk ef hann býr hjá maka sínum, þó að hann sé 18 ára, eða að kynforeldrum sé ekki til að dreifa.

þá sé hann ekki styrkhæfur vegna þess að hann þarf að sýna fram á lögheimili eða búa hjá maka sínum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að ráðuneytið horfi til þess að taka upp þessa reglugerð með það að augnamiði og markmiði að horfa bara á það samfélag sem er í dag, hvernig fjölskyldan er samansett

þurfa að skila ákveðnum formerkjum til að klára skólann þannig að ég held að við getum alveg bætt þessari skilgreiningu við. Ég ætlaði bara að koma hérna upp og nefna þetta í þessu sambandi og tala þá líka inn í nefndina, að við séum að horfa til þess

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þetta og segja að við erum með það í undirbúningi að endurskoða umrædda reglugerð og ætlum að gera það samhliða þessum breytingum á lögunum.

þverpólitísk samstaða um milli þings og framkvæmdarvalds.

(rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti og utanríkisráðuneyti. Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta eftirfarandi ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar: Í fyrsta lagi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 185/2023 frá 5. júlí 2023, um breytingu á IX. viðauka (fjármálaþjónusta) við EES-samninginn og að fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2022/858 frá 30. maí 2022, um tilraunaregluverk fyrir innviði markaða sem byggjast á dreifðri færsluskrártækni og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 600/2014 og nr. 909/2014 og tilskipun 2014/65/ESB.

á XI. viðauka (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn og að fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) frá 2018, nr. 1807 frá 14. nóvember 2018, um ramma um frjálst flæði ópersónulegra upplýsinga í Evrópusambandinu og framkvæmda ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) frá 2022, nr. 1669 frá 10. nóvember 2020, um tilraunaverkefni til að koma til framkvæmdar tilteknum ákvæðum um samvinnu á sviði stjórnsýslu sem sett eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) frá 2018, nr. 1807, um ramma um frjálst flæði ópersónulegra upplýsinga í Evrópusambandinu með því að nota upplýsingakerfi fyrir innri markaðinn. Framsetning tillögunnar telst að mati meiri hlutans í samræmi við 7. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála. Meiri hlutinn leggur til að tillagan verði samþykkt og undir hana rita hv. þingmenn Diljá Mist Einarsdóttir, formaður utanríkismálanefndar, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Birgir Þórarinsson, Bjarni Jónsson og Logi Einarsson.

Markmið frumvarpsins er að auka möguleika fyrirtækja, einkaaðila og almennings til hagnýtingar á upplýsingum frá hinu opinbera og stuðla að hagvexti og nýsköpun til aukinnar samkeppnishæfni og hagsbóta fyrir samfélagið allt. Við vinnslu málsins kallaði nefndin eftir umsögnum og fékk til sín gesti og er nánar greint frá því í nefndarálitinu sem liggur frammi. Fyrir nefndinni voru gestir almennt sammála um mikilvægi þess að auðvelda aðgengi að opinberum gögnum. Það væri forsenda fyrir aukinni nýsköpun og verðmætaþróun að gögn og upplýsingar frá hinu opinbera væru aðgengileg auk þess sem það getur leitt til betri stefnumótunar og ákvarðanatöku innan stjórnsýslunnar. Því væri mikilvægt að sett yrði sérstök stefna um endurnotkun opinberra gagna en slíka stefnumótun skorti. Umfjöllun um opin gögn og endurnotkun þeirra birtist í ýmsum stefnum stjórnvalda en heildræna stefnu skorti. Nefndin telur mikilvægt að við þessu verði brugðist og leggur áherslu á að unnið verði að sérstakri stefnu um opin gögn og endurnotkun þeirra. Við umfjöllun málsins var bent á að í sumum tilvikum, þegar hið opinbera hefur falið einkaaðilum að vinna gögn fyrir sig, hafi aðgengi að þeim verið ábótavant. Fram komu sjónarmið um að mikilvægt sé að tryggja að gögn sem unnin eru af einkaaðilum fyrir opinbert fé séu einnig aðgengileg til endurnota eftir því sem við á. Nefndin tekur undir mikilvægi þess að gögn sem unnin eru fyrir opinbert fé séu almennt aðgengileg enda standi lög ekki gegn því, t.d. vegna ákvæða um þagnarskyldu. Að mati nefndarinnar er því mikilvægt að opinberir aðilar gæti að því í samningum við einkaaðila um gerð gagna að tryggður sé réttur til endurnota eða aðgangs að þeim verði við því komið. Fyrir nefndinni var bent á að til þess að markmið frumvarpsins náist þurfi opinberar stofnanir og fyrirtæki að búa yfir nauðsynlegum innviðum til að gera gögn aðgengileg í takti við þær kröfur sem frumvarpið gerir um framsetningu þeirra og aðgengi innan tiltekins tíma. Fram kom að stofnanir væru misjafnlega í stakk búnar til að takast á við þær breytingar sem felast í frumvarpinu, m.a. með hliðsjón af tæknibúnaði og þekkingu innan stofnana og skýrist það m.a. af uppsafnaðri þörf fyrir endurnýjun búnaðar hjá viðkomandi stofnunum. Innleiðingin kann því að vera áskorun fyrir þær stofnanir án þess að komi til viðbótarútgjalda á komandi árum. Fyrir nefndinni kom fram að viðeigandi ráðuneyti muni leitast við að gera grein fyrir slíkri þörf við vinnu við gerð fjárlaga en einnig var bent á að hægt væri að sækja um styrki í styrkjaáætlun Evrópusambandsins. Þá var jafnframt bent á við meðferð málsins að kostnaðaráhrif frumvarpsins væru óljós. Í greinargerðinni segir að helsti kostnaður vegna frumvarpsins sé þó tengdur innleiðingu framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2023/138, um mjög verðmæt gagnasett. Við gildistöku hennar skapast skylda fyrir stofnanir til að veita aðgengi að tilteknum gagnasettum án endurgjalds, á véllæsilegu sniði, veitt um forritaskil og með magnniðurhali, þar sem það á við. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að gert sé ráð fyrir að kostnaði og hugsanlegu beinu tekjutapi verði fundinn staður innan fjárhagsramma þeirra ráðuneyta og stofnana sem hafa aðkomu að málinu. Hins vegar sé það mat ráðuneytisins, eftir samráð við þau ráðuneyti sem frumvarpið varðar, að samþykkt málsins muni ekki leiða til tekjumissis að neinu ráði þar sem mikill meiri hluti þeirra gagna sem teljast til verðmætra gagnasetta er aðgengilegur án endurgjalds nú þegar. Nefndin bendir á að flokkar mjög verðmætra gagnasetta samanstanda m.a. af landupplýsingum, umhverfisgögnum, veðurfræði, hagskýrslum, upplýsingum um fyrirtæki og eignarhald þeirra og upplýsingum um hreyfanleika eða samgöngunet. Þær stofnanir sem koma til með að birta slík gagnasett eru margar mikilvægar þjónustu- og öryggisstofnanir innan stjórnsýslunnar. Nefndin leggur áherslu á að stofnanir fái nauðsynlegan stuðning til að standa undir kröfum frumvarpsins og leggur áherslu á að hugað verði að því við innleiðingu framkvæmdarreglugerðarinnar að lokinni upptöku reglugerðarinnar í EES-samninginn. Forseti. Við víkjum þá að breytingartillögum nefndarinnar. Með frumvarpinu er lögð til breyting á gildissviði laga um endurnot opinberra upplýsinga þess efnis að felld verði brott ákvæði sem undanskilja Alþingi og stofnanir þess og dómstóla frá ákvæðum laganna. Í greinargerð frumvarpsins er vísað til breytinga á gildissviði upplýsingalaga um að handhöfum löggjafar- og dómsvalds sé nú að meginstefnu skylt að fylgja sömu efnisreglum og handhöfum framkvæmdarvalds við ákvarðanir um rétt almennings til aðgangs að gögnum í vörslu þeirra, auk þess sem fram kemur að breytingin sé gerð til að tryggja samræmi landsréttar og EES-réttar. Nefndin vill því undirstrika, rétt eins og kemur fram í umsögnum skrifstofu Alþingis, að handhöfum löggjafarvalds hefur ekki að meginstefnu verið skylt að fylgja sömu reglum og gilda um framkvæmdarvaldið um ákvarðanir um rétt almennings til aðgangs að gögnum. Hið rétta er að gildissvið upplýsingalaga, nr. 140/2012, tekur til stjórnsýslu Alþingis eins og hún er nánar afmörkuð í lögum um þingsköp Alþingis og reglum forsætisnefndar sem settar eru á grundvelli þeirra.

Það þýðir að með breytingu b-liðar 2. gr. frumvarpsins, sem fellir brott undanþágu Alþingis og stofnana þess frá lögum um endurnot opinberra upplýsinga, muni lögin einungis taka til stjórnsýslu Alþingis eins og það er afmarkað í þingsköpum og reglum forsætisnefndar þar um. Þá munu lögin ekki taka til stofnana þingsins enda eru þær undanskildar upplýsingalögum. Til að tryggja samræmi við ákvæði upplýsingalaga leggur nefndin til þá breytingu að komi upp ágreiningur um endurnot opinberra upplýsinga frá stjórnsýslu Alþingis þá fari um hann og málsmeðferð samkvæmt lögum um þingsköp Alþingis og reglum forsætisnefndar sem settar eru á grundvelli þeirra. Þá eru lagðar til minni háttar lagatæknilegar breytingar sem þarfnast ekki sérstakrar umfjöllunar. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Þórunn Sveinbjarnardóttir, Sigmar Guðmundsson, Ágúst Bjarni Garðarsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Hildur Sverrisdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir og Indriði Ingi Stefánsson.

Frú forseti. Ég mæli fyrir hönd meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, lögum um meðferð einkamála og lögum um gjaldþrotaskipti. Með frumvarpi þessu er lagt til að gera breytingar á lögum um meðferð sakamála, á lögum um meðferð einkamála og lögum um gjaldþrotaskipti sem einkum miða að því að gera réttarfarslöggjöf hlutlausa um afhendingarmáta gagna, nýta tæknilausnir í réttarvörslukerfinu í ríkari mæli, festa varanlega í sessi heimildir til að nýta fjarfundarbúnað við rekstur einka- og sakamála fyrir dómi og heimila stafræna birtingu ákæra og annarra gagna við rannsókn og meðferð sakamála fyrir dómi.

Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hlutinn árétta sérstaklega helstu atriði sem nefndin fjallaði um við afgreiðslu málsins. Líkt og fyrr segir er í fyrsta lagi miðað að því að málsmeðferð í réttarvörslukerfinu verði gerð tæknilega hlutlaus og reglur um framlagningu gagna einfaldaðar. Í öðru lagi er lagt til að gildandi bráðabirgðaheimildir lögreglu og dómstóla verði gerðar varanlegar til að nýta rafrænar lausnir og fjarfundarbúnað við rannsókn sakamála og við meðferð einka- og sakamála fyrir dómi, svo sem til að heyja þinghöld og taka skýrslu í gegnum fjarfundarbúnað. Í þriðja lagi er loks lagt til að við lög um meðferð sakamála bætist nýtt ákvæði þar sem gert sé heimilt að birta ákæru ásamt fyrirkalli fyrir ákærða í stafrænu pósthólfi í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda, island.is. Hvað fyrsta atriðið varðar, um að málsmeðferð verði gerð tæknilega hlutlaus, miðast málsmeðferðarreglur réttarfarslaga og venjur við framkvæmd þeirra að miklu leyti við að gögn séu afhent á pappírsformi og oft í ákveðnum fjölda eintaka. Þá er gjarnan miðað við að samskipti af ýmsum toga séu bréfleg og skjöl séu undirrituð eigin hendi. Meðal helstu breytinga sem lagðar eru til með frumvarpinu er að reglur þar að lútandi verði einfaldaðar og til að mynda verði ekki lengur áskilið í lögum að gögn séu lögð fram í tilteknum fjölda eintaka eða skjöl undirrituð eigin hendi. Þá verði almennt miðað að því að málsmeðferð verði gerð tæknilega hlutlaus um þá aðferð sem beitt er hverju sinni við miðlun og framlagningu gagna sem og undirritun skjala. Í stað þess að ítarlega sé mælt fyrir um miðlunar- og afhendingarmáta gagna fyrir dómi verði dómstólasýslunni jafnframt falið að setja nánari reglur um það efni, auk þess sem Hæstarétti og Landsrétti verði heimiluð nánari reglusetning fyrir dómstigin Einnig verði tekin upp ákvæði bæði í lög um meðferð einkamála og lög um meðferð sakamála sem leggi málsmeðferð á stafrænan og rafrænan máta að jöfnu við málsmeðferð sem miðast við pappír líkt og nú er meginreglan. Meiri hlutinn telur brýnt að þær reglur sem gilda um miðlun gagna milli aðila innan réttarvörslukerfisins og framlagningu gagna fyrir dómi séu til þess fallnar að stuðla að einfaldari samskiptum og skilvirkari vinnubrögðum, auk þess að vera í betra samræmi við þau vinnubrögð sem tíðkist í nútímaþjóðfélagi. Meiri hlutinn telur þær breytingar sem frumvarpið hefur í för með sér þannig mikilvægan lið í því að gera réttarvörslukerfið allt í senn nútímalegra, einfaldara og notendavænna, líkt og stefnt er að með framlagningu frumvarpsins. Þá fjallaði nefndin í öðru lagi um þá breytingu sem lýtur að því að gildandi bráðabirgðaheimildir lögreglu og dómstóla, sbr. lög nr. 98/2023, verði gerðar varanlegar til að nýta rafrænar lausnir og fjarfundarbúnað við rannsókn sakamála og við meðferð einka- og sakamála fyrir dómi, svo sem til að heyja þinghöld og taka skýrslu í gegnum fjarfundarbúnað. Bráðabirgðaheimildum þessum var komið á fót í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru og hafa þær reynst vel en falla að óbreyttu úr gildi 30. júní næstkomandi. Markmið þess að festa þær varanlega í sessi er að veita dómstólum og lögreglu við rannsókn máls meira svigrúm en áður til að ákveða að þinghald verði háð með notkun fjarfundarbúnaðar, þar með talið skýrslugjafir. Þar sem nauðsynlegt sé að horfa til ýmissa atriða við ákvörðun um hvort þinghald verði haldið í gegnum fjarfundarbúnað sem og við framkvæmd þess er mælt fyrir um það í frumvarpinu að dómstólasýslunni verði falið að setja leiðbeinandi reglur um notkun fjarfundarbúnaðar fyrir dómi, þar á meðal um skýrslugjöf fyrir dómi, samanber nánari skýringar við frumvarpið um heimildir dómstólasýslunnar þess efnis og hvað geti falist í þeim. Umsagnaraðilar lýstu almennt ánægju með framangreinda breytingu en bentu þó á nokkur atriði sem vert væri að huga að. Mikilvægt væri til að mynda að meginreglan yrði eftir sem áður sú að aðilar máls jafnt sem vitni mættu í eigin persónu fyrir dóm og litið yrði á heimild til að leyfa skýrslutökur með notkun fjarfundarbúnaðar sem þrönga undantekningarreglu frá meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð fyrir dómi. Það væri einkum mikilvægt í málum þegar um væri að ræða skýrslutökur af sakborningum eða brotaþolum sem alla jafna teldust lykilvitni í málum. Einnig var bent á að tilefni væri til að víkja nánar að ákveðnum atriðum í lagatexta eins og að vitni eða sérfræðingur yrði ekki

gr. frumvarpsins, um að sakborningi verði ekki gert að taka þátt í þinghaldi í gegnum fjarfundarbúnað gegn vilja sínum, væri ekki gerður greinarmunur á því um hvers konar þinghöld væri að ræða. Nánar tiltekið væri ekki gerður greinarmunur á því hvort taka

Í minnisblaði dómsmálaráðuneytis kom fram að í frumvarpinu sé mælt fyrir um heimild til að nýta fjarfundarbúnað við meðferð einka- og sakamála fyrir dómi en meginreglan yrði eftir sem áður sú að málsaðilar og vitni gefi skýrslu við meðferð mála fyrir dómi í eigin persónu á dómþingi.

Meiri hlutinn tekur undir þetta og telur rétt að umrædd bráðabirgðaheimild verði fest varanlega í sessi og að dómstólum og lögreglu við rannsókn mála verði þannig tryggt varanlega frekara svigrúm til að ákveða við tilteknar aðstæður að þinghöld verði háð og skýrslur gefnar með notkun fjarfundarbúnaðar. Meiri hlutinn leggur jafnframt áherslu á að meginreglan verði áfram sú að þingfesting máls, aðalmeðferð og skýrslutökur fari fram í eigin persónu, enda sé fyrst og fremst um að ræða heimild sem beita má við tilteknar aðstæður og að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þá tekur meiri hlutinn undir röksemdir ráðuneytisins í þá veru að það sé almennt á ábyrgð dómara að gæta að réttindum málsaðila þegar slíkum búnaði er beitt þótt dómstólasýslunni sé falið að setja leiðbeinandi reglur um notkun hans. Meiri hlutinn beinir því jafnframt til ráðuneytisins að fylgjast með reynslu af framkvæmd laganna og eftir atvikum kanna hvort tilefni sé til að tiltaka nánar í lagatexta ýmis atriði er varða notkun fjarfundarbúnaðar. Í þriðja lagi fjallaði nefndin ítarlega um þá breytingu sem gera á með 32. gr. frumvarpsins þar sem lagt er til að við lög um meðferð sakamála bætist nýtt ákvæði þar sem gert er heimilt að birta ákæru, ásamt fyrirkalli, fyrir ákærða í stafrænu pósthólfi í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda, island.is. Teljist hún þá réttilega birt þegar ákærði hafi staðfest móttöku hennar þar. Hið sama gildir um önnur gögn sem birta skal á sama hátt og ákærur.

Í frumvarpinu kemur fram að gerð sé tillaga um að velja leið sem lýsa megi sem samblandi af leið b og c, nánar tiltekið að ákæra teljist réttilega birt í stafrænu pósthólfi þegar viðkomandi hafi staðfest móttöku hennar þar. Ekki sé hins vegar gerð krafa um að viðkomandi hafi kynnt sér efni ákæru eða að efni hennar hafi komist til vitundar hans. Þessi leið hafi verið valin þar sem hún þótti sameina kosti þess að gera birtingar stafrænar, svo sem varðandi kostnað og tímasparnað, án þess að vega að réttaröryggi. Framkvæmd birtingar er síðan lýst nánar í kafla 3.4. í greinargerð með frumvarpinu. Umsagnaraðilar voru að mörgu leyti jákvæðir í garð þessarar breytingar og telja að hún tryggi betur friðhelgi einkalífs og persónuvernd þeirra sem birta þarf fyrir. Þá töldu umsagnaraðilar almennt tímabært að stíga skref í átt að því að koma birtingu umræddra gagna í stafrænan farveg. Á hinn bóginn gerðu einhverjir umsagnaraðilar athugasemdir við þá leið sem lagt er til að farin verði í frumvarpinu varðandi mat á því hvenær ákæra teljist réttilega birt. Bent er á að fyrirhuguð leið sé í andstöðu við 7. gr. laga um stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda, þar sem fram kemur að skjal teljist réttilega birt þegar það sé gert aðgengilegt í stafrænu pósthólfi. Þá var bent á að með breytingunni væri verið að búa til tvöfalt kerfi á birtingum ákæra með tilheyrandi kostnaði, óhagræði og þyngri málsmeðferð. Einnig væru óþarfakvaðir lagðar á kærendur um að fylgjast með því hvort viðkomandi hafi skráð sig inn í pósthólfið eftir að gagn hafi verið gert aðgengilegt þar. Þá var dregið í efa að þær auknu kröfur sem leið b hefði í för með sér umfram hinar tvær þjónuðu hagsmunum borgarans eða að ávinningur yrði meiri af henni, auk þess sem þessi leið geti orðið tæknilega erfið í framkvæmd.

Mikilvægt væri að gæta samræmis við fyrrnefnt ákvæði laga um stafrænt pósthólf þannig að réttaráhrif birtingar miðist í öllum tilvikum við það tímamark þegar skjal teldist aðgengilegt. Loks bentu sumir umsagnaraðilar á að ekki væri gerð krafa um að sá sem birta ætti fyrir hefði kynnt sér efni ákæru eða að efni hennar hefði komist til vitundar hans og töldu ótækt að hægt yrði að komast hjá birtingu með því að viðkomandi væri í sjálfsvald sett hvort hann staðfesti móttöku gagnanna eða ekki.

um meðferð sakamála sé sú að birta skuli ákæru og fyrirkall fyrir ákærða sjálfum og við frávik frá þeirri meginreglu skuli ekki ganga lengra en nauðsyn krefur svo að viðhalda megi eðlilegri hagkvæmni og skilvirkni í réttarvörslukerfinu. Þá er áréttað að sú birtingarleið sem fyrirhugað er að fara samkvæmt frumvarpinu feli í sér að þegar viðkomandi skráir sig inn í hið stafræna pósthólf, eftir að ákæra hefur verið gerð aðgengileg þar, birtist honum gluggi þar sem gerð sé grein fyrir því að verði pósturinn opnaður verði birtingaraðila send staðfesting á móttöku skjalsins. Jafnframt verði í þeim glugga að finna nánari upplýsingar um að opni viðkomandi ekki póstinn verði annarra leiða leitað til birtingar gagnsins, eftir atvikum með aðkomu lögreglu. Ákveði ákærði á hinn bóginn að opna póstinn berst birtingaraðila sjálfkrafa staðfesting á móttöku án þess að vakta þurfi það sérstaklega. Jafnframt birtast þá nánari leiðbeiningar um rétt til aðstoðar verjanda eigi það við, auk frekari upplýsinga um málsmeðferð sem og fyrirkall er greinir stað og stund þingfestingar máls o.fl. Þykir þessi leið einkum sameina þá kosti að tryggja vitneskju ákærða um birtingu ákæru og auka skilvirkni við birtingar án þess að vegið sé að réttindum sakaðra manna. Með þessu yrði einnig komist hjá því að vakta hið stafræna pósthólf og leggja þær byrðar á herðar borgurunum sem kynni að leiða af réttaráhrifum sakadóma og því að þurfa að leita endurupptöku dóma. Ráðuneytið bendir jafnframt á að sú leið sem lagt er til að verði valin í frumvarpinu gangi eins langt í skilvirkum birtingarmáta og tækt þykir gagnvart réttindum sakaðra manna. Meiri hlutinn tekur undir framangreindar röksemdir ráðuneytisins og telur að þessar breytingar feli almennt í sér réttarbót. Þá leggur meiri hlutinn áherslu á að um nýja aðferð við birtingu þessara gagna sé að ræða sem sé viðbót við hinar hefðbundnu birtingarleiðir sem tíðkast samkvæmt gildandi lögum en ekki sé ætlunin að afnema aðra birtingarhætti. Að mati nefndarinnar er einnig tímabært að birtingu umræddra gagna verði beint í þann farveg sem stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda bjóði upp á og þá á þann hátt sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu.

eins og kostur er og stuðli að frekari vernd friðhelgi einkalífs þeirra og persónuvernd. Meiri hlutinn beinir því þó til ráðuneytisins, eftir því sem tilefni er til, að umrætt ákvæði verði endurskoðað innan tveggja ára með hliðsjón af fenginni reynslu og athugasemdum og ábendingum umsagnaraðila. Þá telur meiri hlutinn brýnt að huga vel að réttindum þeirra sem ýmist kjósa að vera ekki með rafræn skilríki og standa þannig fyrir utan kerfi stafrænnar birtingar opinberra skjala eða eru í viðkvæmri stöðu og er af ýmsum ástæðum erfitt eða ómögulegt að nýta sér þann birtingarkost, svo sem vegna tungumálaörðugleika, fötlunar eða veikinda. Mikilvægt er að ákæruvaldinu sé gert viðvart við skráningu skjals á kennitölu í þeim tilvikum þegar einstaklingur er ekki skráður fyrir rafrænum skilríkjum og geti þá notað aðrar færar leiðir til að birta ákæru og önnur gögn fyrir þeim einstaklingum. Meiri hlutinn áréttar í ljósi framangreinds mikilvægi þess að almennt verði gætt að réttindum þessara hópa við framkvæmd stafrænnar birtingar. Að lokum leggur meiri hlutinn til nokkrar minni háttar breytingar á frumvarpinu sem eru tæknilegs eðlis og þarfnast ekki frekari útskýringa. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir nefndarálit meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar rita, auk þeirrar sem hér stendur,

Mig langar aðeins að beina athyglinni að birtingu ákæru og annarra gagna sem birta skal á sama hátt í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda sem um er rætt í kafla 5.1. Þar er fjallað um að ólíkt því sem ráðgert var þegar frumvarpsdrög voru birt í samráðsgátt, að nóg væri að viðtakandi hefði innskráð sig í rafrænt pósthólf til að ákæra teldist réttilega birt, væri nú þess í stað lagt til að hann þyrfti að staðfesta móttöku svo að ákæra teljist réttilega birt. Þetta er til bóta og í samræmi við ábendingar í umsögnum nokkurra aðila í samráðsgátt, þar á meðal Hagsmunasamtaka heimilanna sem beindu reyndar aðallega sjónum sínum að stefnubirtingum fremur en ákærum, sem eru ekki beinlínis á málefnasviði samtakanna, Um stefnubirtingar segir aftur á móti í kafla 5.5. í greinargerð frumvarpsins: „Í því sambandi bendir ráðuneytið á að birtingar á stefnum voru ekki til umfjöllunar við undirbúning frumvarpsins og einkaaðilar hafa enn sem komið er ekki aðgang að hinu stafræna pósthólfi.

91/1991, um meðferð einkamála, í sömu veru hvað birtingu stefnu varðaði og ekki útskýrt hvers vegna ekki væri ráðist í slíkar breytingar. Í minnisblaði ráðuneytisins, sem og í kafla 5.3 í greinargerð með frumvarpinu, kemur á hinn bóginn fram að birtingar á stefnum hefðu ekki verið til umfjöllunar við undirbúning þess og einkaaðilar hefðu enn sem komið er ekki aðgang að hinu stafræna pósthólfi. Ekki væri því mælt fyrir um birtingu stefnu við meðferð einkamála í stafrænu pósthólfi stjórnvalda.

kom fram í fjölmiðlum föstudaginn 19. apríl, eftir að málið var afgreitt úr nefnd og sama dag og nefndarálitið var birt, að innheimtufyrirtækið Gjaldskil væri búið að innleiða stafrænar stefnubirtingar í samvinnu við hugbúnaðarfyrirtækið Justikal. Þarna fer ekki saman hljóð og mynd. Ráðuneytið segir að rafrænar stefnubirtingar séu ekki komnar til framkvæmda en í fjölmiðlum segir að þær séu að koma til framkvæmda. Þarf ekki að bregðast við þessu með breytingu á frumvarpinu sem liggur fyrir Alþingi til að taka af allan vafa um að ekki megi birta stefnur með rafrænum hætti í einkamálum eða þá a.m.k. kveða á um að slík birting þurfi að lúta sömu skilyrðum og rafræn birting ákæru, þ.e. aðeins með birtingu í gegnum island.is og að staðfesta þurfi móttöku hennar? Að minnsta kosti hlýtur að þurfa að gefa skýringar á því hvort stafrænar stefnubirtingar séu komnar til framkvæmda eða hvort von sé á öðru frumvarpi síðar þar sem tekið verði á þessu sérstaklega.

sem fjallar líka um stafræna, þ.e. tæknilega hlutlausa, málsmeðferð en þá í nauðungarsölumálum. Þar var einmitt brugðist við athugasemdum Hagsmunasamtaka heimilanna í samráðsgátt og sami áskilnaður gerður og með þ.e. að tilkynningar teljist ekki réttilega birtar í stafrænu pósthólfi fyrr en viðtakandi hefur staðfest móttöku þeirra. Því ber að fagna

Meginpunkturinn er sá að það hlýtur að þurfa að samræma þetta þannig að hvort sem um er að ræða ákæru, stefnu eða tilkynningu um nauðungarsölu verði birtingin ekki talin gild nema viðtakandi staðfesti móttöku. Það gengur ekki að skilja stefnubirtingar einar eftir í lausu lofti án slíks aðskilnaðar fyrst innheimtufyrirtæki úti í bæ eru þegar í óðaönn að hefja innleiðingu rafrænna stefnubirtinga.

Ég þekki það ekki en ég geri ekki ráð fyrir því að það sé stefnan að einkaaðilar hafi aðgang að island.is sem yrði þá hin rétta leið til stefnubirtinga. En það sem mér sýnist og ég les út úr þessari frétt, án þess að ég ætli eitthvað að tjá það eigi ekki við um stefnubirtingar í einkamálum, bara svo að það sé algerlega á hreinu, heldur er þar verið að tala um rafræna birtingu greiðsluáskorana

beina þessum kröftum að af því að ekki er átt við stefnubirtingu í pósthólfi stjórnvalda í þessu tilviki. En það er vert að vera á tánum í þessum málum eins og hv. þingmaður er greinilega.

að hér er verið að ræða um hliðstæða hluti út af fyrir sig en í tveimur frumvörpum, annars vegar frá dómsmálaráðherra og hins vegar í þessu umrædda frumvarpi. Annað er líka að

Það hefur einhvern veginn verið reynslan í gegnum tíðina að það er byrjað einhvers staðar og svo er því lætt inn annars staðar með einhverjum öðrum hætti. Þarna er um tvö aðskilin lög að ræða, ég geri mér grein fyrir því. En eins og ég sagði, meginpunkturinn er þessi: Það hlýtur að þurfa að samræma þetta.

Við verðum alltaf að hugsa þessa hluti út frá hagsmunum fólksins í landinu en ekki út frá hagsmunum þeirra sem eru að birta þessar stefnubreytingar og finnst ofboðslega þægilegt að geta bara ýtt á einn takka. Það á ekki að vera þannig.

um það hversu mikilvægt væri að hafa fólk í fyrsta sæti langar mig að nefna að það að fara þessa leið, blönduðu leiðina, út frá því sem var fyrst lagt til í samráðsgáttinni og svo því sem er í frumvarpinu

yngri kynslóðir og jafnframt þá sem eru eldri að við séum að gera kerfin okkar nútímavæddari og notendavænni. Ég geri mér líka grein fyrir því að það sitja ekki allir við sama borð þegar kemur að tækninni

er. Hvað varðar einkamálin þá held ég að það megi kannski bara fylgjast vel með hvernig þróunin verður í þessu, sjá hvernig þetta hentar fyrir sakamálin fyrir sakamálin áður en við förum í það að breyta fyrirkomulagi í einkamálum. Það verður mun umfangsmeira og stærra verkefni þegar við förum að hleypa einkaaðilum inn í stafræna pósthólfið island.is.

Ég er í sjálfu sér ekkert endilega á móti því að verið sé að nota rafrænt form. Við erum fyrst og fremst að tala um að það þurfi alltaf að koma staðfestingar og það verða að koma staðfestingar um að viðkomandi hafi séð þetta.